Имаме кворум. Откривам заседанието. Преди да преминем към първа точка от днешния дневен ред, ще Ви прочета едно съобщение: На 30 юни 2020 г. в изпълнение на т. 2 от Решение на Народното събрание от 13 декември 2019 г., прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков, № № 954-05-51, от 20 ноември 2019 г., е постъпила Информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова за напредъка по изпълнение на Плана за действие за изпълнение на мерките към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014 – 2023 г. и и при необходимост да се предложи на Министерския съвет актуализация на Стратегията. Информацията е изпратена на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Колеги, ораторите могат да говорят без маски. Заповядайте, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, господин Илко Желязков – заместник-председател, господин Илия Ганев – член на Бюрото, господин Огнян Атанасов и господин Огнян Стоичков – членове на Националното бюро. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.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

Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г. На заседанието присъстваха: председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,

Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, Иван Гешев – главен прокурор на Република България, Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, Атанас Атанасов – председател на Държавна агенция „Разузнаване“, Янко Златанов – заместник-директор на Служба „Военна информация“, Борислав Сертов – директор на Служба „Военна полиция“, и Георги Арабаджиев – заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Докладът за дейността на Националното бюро за 2019 г. се представи от господин Пламен Колев – председател на Националното бюро, който отбеляза, че в него са отразени статистически данни относно броя на лицата, които са били под контрол през отчетния период, изготвените искания, издадените разрешения и приложените оперативни способи. През 2019 г. са използвани специални разузнавателни средства по отношение на 3310 лица. За 3569-те процедури са изготвени 6039 искания за използване на специални разузнавателни средства, по които съдиите са постановили 5396 разрешения и 643 отказа. В резултат на приложените специални разузнавателни средства са изготвени 1124 веществени доказателствени средства. В 259 случая специални разузнавателни средства са използвани по отношение на обекти за установяване самоличността на лица, за които е имало данни и основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежко умишлено престъпление. За 548 процедури прилагането на специални разузнавателни средства е започнало по реда и при условията на чл. 17 от Закона за специалните разузнавателни средства, а за 15 лица по чл. 18 от Закона. Общият брой приложени оперативни способи за 2019 г. е 8472. През 2019 г. специални разузнавателни средства са използвани най-често във връзка с деяния по чл. 321 от Наказателния кодекс (организирана престъпна група) – 2617 броя, което представлява 48,78% от общия брой; по чл. 354а от Наказателния кодекс (наркотични вещества) – 803 броя, което представлява 14,91%; по чл. 234 от Наказателния кодекс (акцизни стоки) 279 броя, което представлява 5,21%; по чл. 195 от Наказателния кодекс (кражби) – 213 броя, което представлява 3,97%;

по Глава първа от особената част на Наказателния кодекс – 181 броя. Анализът на статистическите данни и констатациите от проверките на Националното бюро за за контрол на специалните разузнавателни средства налага извода, че се запазва приблизително еднакъв броят на лицата, спрямо които се използват специални разузнавателни средства. Органите по чл. 15 от Закона са завишили критериите си при издаване на разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства и продължават наложената практика да изискват всички материали, на които се основава искането. Това е гаранция за стриктно прилагане на Закона и води до повишаване на изискванията от ръководителите на органите по чл. 13 от Закона за специалните разузнавателни средства. Доклада са посочени още данни за постъпилите сигнали за незаконосъобразно прилагане на специални разузнавателни средства и за съдебните дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Изложени са и съответните предложения за усъвършенстване на правната уредба на процедурите, свързани с използването на специалните разузнавателни средства. В рамките на дискусията членовете на Комисията дадоха положителната си оценка относно дейността на Националното бюро за 2019 г. и изразиха подкрепата си за Доклада. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията с 6 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме с решение Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност

Народното събрание на основание на чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г.“ Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Не виждам такива. Закривам разискванията.

Ще изчета още веднъж Проекта за решение, докато народните представители заемат местата си в залата. „Проект! РЕШЕНИЕ по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г. Народното събрание на основание на чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г.“ Моля, режим на гласуване.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

от Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията, във връзка с компетентността на Комисията по чл. 34з, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 2616, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

подпомагащо работата на Комисията, както и предприетите мерки за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения във връзка с направените предложения в годишния доклад на Комисията за 2018 г. Доклада е отчетена и дейността на Комисията по разглеждане на жалби и сигнали от граждани и организации по Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за електронните съобщения, както и по внесени в Народното събрание законодателни промени и доклади от службите за сигурност. Обобщена и анализирана информация относно използването и прилагането на специалните разузнавателни средства. По данни на Висшия съдебен съвет съдилищата по искане на органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства и от наблюдаващите прокурори постановили 5396 разрешения и 643 отказа. Разрешенията по първоначалните искания са 3799 и 545 отказа, а тези за продължаване на срока са 1597. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства от органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства и от наблюдаващите прокурори са намалели с 57, разрешенията са се увеличили с 63, а отказите са намалели със 109. Лицата, спрямо които са дадени разрешения, са 3510. прокуратура от наблюдаващите прокурори са изготвени 2262 искания за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, по които са дадени 2036 разрешения и 224 отказа. Първоначалните искания са 1390, а тези за продължаване на срока са 872. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са намалели с 63, разрешенията са намалели с 18, а отказите са намалели с 47. Лицата, спрямо които са изготвени искания, са 1333. По данни на Държавна агенция „Национална сигурност“ като орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства са изготвени 339 искания за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, по които са дадени 277 разрешения и 50 отказа. Първоначалните искания са 200, а тези за продължаване на срока са 77. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са се увеличили с 56, разрешенията са намалели с 5 и отказите са намалели с 3. Лицата, спрямо които са изготвени искания, са 197. По данни на Служба „Военна полиция“ са изготвени 12 искания за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, по които са дадени разрешения. Първоначалните искания са 8, а тези за продължаване на срока са Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са се увеличили с 3, разрешенията са се увеличили с 4 и отказите са намалели с 1. Лицата, спрямо които са изготвени искания, са 8. По данни на Служба „Военна информация“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ не са изготвяни искания за използване и прилагане на специални разузнавателни средства. По данни на Министерство на вътрешните работи от структурите са изготвени 3203 искания за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, по които са дадени 2872 разрешения и 331 отказа. Първоначалните искания са 2388, а исканията за продължаване на срока са 815. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са намалели със 115, разрешенията са се увеличили с 42 и отказите са намалели със 112. Лицата, спрямо които са изготвени искания, са 2246. По данни на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са изготвени 145 искания за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, по които са дадени 115 разрешения и 30 отказа. Първоначалните искания са 98 и за продължаване на срока са 17. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са се увеличили с 76, разрешенията са се увеличили с 81

от които разрешенията по първоначалните искания са 3682 и разрешенията по искания за продължаване на срока са 1148. Сравняването на данните с предходната година показва, че разрешенията за използване на специални разузнавателни средства са намалели със 136, разрешенията по първоначалните искания са се увеличили с 8 и разрешенията по искания за продължаване на срока са намалели със 144. От органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства са постъпили 2992 разрешения, от които разрешенията по първоначалните искания са 2285 и разрешенията по искания за продължаване на срока са 707. Лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства са 3019. По данни на Държавна агенция „Национална сигурност“ като орган по чл. 20 от постъпилите по Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс разрешения за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са 528, от които разрешенията по първоначалните искания са 329 и разрешенията по искания за продължаване на срока са 199. Сравняването на данните с предходната година показва, че разрешенията за използване на специални разузнавателни средства са се увеличили със 166, разрешенията по първоначалните искания са се увеличили с 94 и разрешенията по искания за продължаване на срока са се увеличили със 72. Лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства са 276. По данни на Министерството на вътрешните работи като орган по чл. По данни на Министерството на вътрешните работи като орган по чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства постъпилите по Закона и Наказателно-процесуалния кодекс разрешения за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са 38, от които разрешенията по първоначалните искания са 24 и разрешенията по искания за продължаване на срока са 14. Сравняването на данните с предходната година показва, че разрешенията за използване на специални разузнавателни средства са намалели с 3, разрешенията по първоначалните искания са намалели с 3 и разрешенията по искания за продължаване на срока са се запазили. Лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства са 15. Обобщеният анализ на данните при сравняването им с предходната година показва, че исканията за използване и прилагане на специални разузнавателни средства са намалели, разрешенията са се увеличили и отказите са по-малко. Това показва, че са намалели случаите, налагащи прилагането на този субсидиарен способ за нуждите на наказателния процес, както и извода за строго спазване на нормативната уредба, уреждаща използването и прилагането на специалните разузнавателни средства при гарантирането на основните права и свободи на гражданите. Обобщена и анализирана информация и констатации от проверки по спазване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения. Обобщена статистическа информация за направените искания, издадените съдебни разпореждания, получените и унищожените справки за данните по чл. 2516, ал. 1 по Закона за електронните съобщения. По данни на Висшия съдебен съвет във всички нива на съдилищата – районни, окръжни, военни и Специализираният наказателен съд, исканията за достъп до данните по Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс са 31 991, по които са дадени 29 325 разрешения и 2666 отказа. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за достъп до данните по Закона за електронните

от органите по чл. 251в, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения са 13 108, по които са дадени 11 552 разрешения и 1556 отказа. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията са се увеличили с 2505, разрешенията са се увеличили с 868 и отказите са се увеличили с 432. с 432. Исканията за достъп до данните от органите на прокуратурата 18 883, по които са дадени 17 773 разрешения и 1110 отказа. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията са намалели с 3680, разрешенията са намалели с 3642 и отказите са намалели с 53. Следва да се направи уточнението, че броят на исканията не отговаря на сбора от броя на разрешенията и отказите, тъй като в редица случаи по едно искане съдът се произнася с повече от едно разпореждане, а в други – разпорежда частично разрешение или отказ. По данни на Върховната касационна прокуратура във всички нива на прокуратурите – районни, окръжни, военни и Специализираната прокуратура, исканията за достъп до данни по чл. 159а, ал. 1 от са 19 120, по които са дадени 17 992 разрешения и 1073 отказа. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията са намалели с 3500, разрешенията са намелели с 3449 и отказите са намалели с 129. Лицата, за които са получени справка за данни, са 4 513. Броят на справките за данни, приложени по съдебни дела, е 1704. Направени са 402 предложения за унищожаване на справки по чл. 159а, ал. 6 от НПК, от които 342 са разрешени и са изготвени 326 протокола протокола за унищожаване. По данни на Министерството на вътрешните работи исканията за достъп до данните по чл. 251б от Закона за електронните съобщения са 8564, по които са дадени 8635 разрешения и 826 отказа. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията са намалели с 812, разрешенията са намалели с 857 и отказите са намалели с 125. Лицата, за които са получени справка за данни, са 2009. Исканията по чл. 251з, ал. 2 от Закона за електронните съобщения по молба на компетентен орган на друга държава са 13. Структурите на МВР са унищожили 8989 справки по чл. 251ж, ал. 2 от Закона за електронните съобщения и 3 справки по чл. 251ж, ал. 3 от Закона за електронните съобщения. По данни на Държавна агенция „Национална сигурност“ исканията за достъп до данните по чл. 251б от Закона за електронните съобщения са 1976, по които са дадени 2682 разрешения и 203 отказа.

по чл. 251ж, ал. 3 от Закона за електронните съобщения, за които са изготвени протоколи за унищожаване. По данни на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество исканията за достъп до данните по чл. 251б от Закона за електронните съобщения са 2, по които са дадени 6 разрешения. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията са намалели със 7,

на Министерството на отбраната за Служба „Военна полиция“ исканията за достъп до данните по чл. 251б от Закона за електронните съобщения са 23, по които са дадени 54 разрешения и пет отказа. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията са намалели с едно, разрешенията са намалели с 10 и отказите са се увеличили с три. Службата е унищожила 43 справки по чл. 251ж, ал. 2 от Закона за електронните съобщения. По данни на Служба „Военна информация“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ не са изготвяни искания за достъп до данните по чл. 251б от Закона за електронните съобщения.

Сравняването на данните с предходната година показва, че предложенията за исканията са намалели със 17, разрешенията са намалели с две, а отказите са намалели с По данни от мобилните оператори – „Теленор“ ЕАД, „А1“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в предприятията са постъпили общо 54 329 съдебни разпореждания за достъп до данни, като от тях

251 случаи мобилните оператори са отказали да предоставят справки за данни с оглед неспазени процедури и изисквания на Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс. През 2018 г. в 251 случаи мобилните оператори са отказали да предоставят справки за данни с оглед неспазени процедури и изисквания на Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс. Сравняването на данните с предходната година показва, че случаите са се увеличили с 97. Обобщеният анализ на данните при сравняването им с предходната година показва, че исканията за достъп и Наказателно-процесуалния кодекс са по-малко, което обуславя извода, че са намалели и случаите, в които е необходимо извършване на справки за данни за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, в това число за целите на предотвратяване на тежки престъпления престъпления в рамките на оперативно-издирвателната дейност по реда на Глава девета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия. Увеличението в броя на отказите на предприятията да предоставят справки по Закона за електронните съобщения показва, от една страна, че предприятията стриктно спазват законовите изисквания за предоставяне на създадените или обработените в процеса на тяхната дейност данни. От друга страна, показва, че е необходимо надграждащо обучение на професионалните знания, необходими за точното прилагане на разпоредбите по Закона мобилните оператори са отказали да предоставят справки за данни с оглед неспазени процедури и изисквания на Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс. Констатации от проверки по отношение спазване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данни по Закона за електронните съобщения. В изпълнение на решения № 6 от 28 март 2019 г. и № 7

администрация на Народното събрание е извършило контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по чл. 251б, ал. 1, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни. Извършени са 136 проверки в структури за обществен ред и сигурност и органи на съдебната власт. При проверките е констатирано, че продължава разнородната практика в прокуратурите по отношение на прилагането на разпоредбите на чл. 159а, ал. 3,

прекратени досъдебни производства, както и по такива, при които обвиняемият е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Продължава разнородната практиката в органите по чл. 251в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения в прокуратурите прокуратурите относно броя на изготвяните искания за достъп до данните по една преписка във връзка с посочването на броя лица, чиито права се ограничават и броя на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Това води до невъзможност за установяването на точния брой искания, направени по една преписка, съотнесени към броя на лицата и без да се отчита броят на предприятията, които да предоставят справка за данните. Извършени проверки в предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги – „Теленор“ ЕАД, „А1“ ЕАД, „БТК“ ЕАД и локалните интернет доставчици. При проверките е констатирано, че в предприятията продължават да постъпват съдебни разпореждания и искания за достъп до данни при формално неспазване на изискванията на Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс. В тези случаи предприятията мотивирано са отказвали да предоставят исканите справки. Констатирани са общо 348 случаи, при които не са спазени разпоредбите, регламентиращи достъпа до данни и могат да се обобщят по следните видове и органи:

2. Постановени съдебни разрешения за достъп до данни, чиито 6-месечен срок за съхранение е изтекъл. 3. Изпратени до предприятията съдебни разрешения за достъп до данни от прокуратура, прокуратура, следствени и разследващи органи и от органите по чл. 251в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения след изтичане на 6-месечния срок за съхранение.

Предложения за усъвършенстване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения. В резултат на извършените проверки и констатираните факти могат да се направят предложения за подобряване на работата в следните насоки: Във всички нива на прокуратурите да се въведе единна практика за броя на изготвяните искания за достъп до данни по едно досъдебно производство, съотносим към броя на лицата и без да се отчита броят на предприятията, които предоставят данните. Във всички структури на Министерството на вътрешните работи да се въведе единна практика за броя на изготвяните искания за достъп до данни по една преписка на предварителен отчет или дело на оперативен отчет, съотносим към броя на лицата и без да се отчита броят на предприятията, които предоставят данните. 3. Текущо обучение за точното прилагане на разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс с цел надграждане на професионалните знания, необходими на органите, на които предприятията са отказали да предоставят справка за данни, на органите, участващи в процедурите за достъп до данни, както и на длъжностните лица, които изпълняват задачи във връзка с отразяването на данните в регистрите по Закона за електронните съобщения. Жалби и сигнали от граждани и организации. Съгласно Вътрешните правила за реда и работата на Комисията, същата има правомощия да разглежда жалби и сигнали на граждани и организации по отношение на действия и актове на служителите на службите за сигурност и във връзка с използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. Комисията са постъпили два броя жалби от физически лица относно неправомерно използване на специалните разузнавателни средства срещу тях. След осъществен парламентарен контрол по изложените в жалбите твърдения не са констатирани спрямо жалбоподателите да са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства. Законодателна дейност и парламентарен контрол върху дейността на службите за сигурност.

прилагане на действащата уредба. През посочения период Комисията е провела 17 заседания, на които е разгледала и гласувала шест внесени предложения за законодателни промени, шестгодишни доклади за извършена дейност и становища по бюджетите на службите за сигурност. Приложения: 1.

формално неспазване изискванията на Закона за електронните съобщения и Наказателно-процесуалния кодекс. „Проект! РЕШЕНИЕ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 Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 34з, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения РЕШИ: Приема Доклад за дейността на Комисията за контрол над служите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2019 г., с приложения ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания.

Докато изчакваме колегите народни представители да се върнат в залата, още един път ще Ви прочета Проекта за решение:

34з, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения